jedinice.Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 162 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom predstavljanja izveštaja evropske komisije o republici Srbiji za 2021. godinu, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu.Druga

Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.Molim

nego što zaključim sednicu samo ću vas podsetiti da sam sazvao Jedanaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja za utorak, 7. decembar, u 10.00 Tačke dnevnog reda su: Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama; zatim Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru; Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, Pokrajina ili jedinica lokalne samouprave; Zakona o platama službenika i nameštenika u organima Pokrajine i jedinice lokalne samouprave; Zakona o patentima i Međunarodni Sporazum sa Mongolijom o trgovinskom i ekonomskoj saradnji i garancija Srbije po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“.Tako da zavisno od toga da li ima amandmana ili nema amandmana planirate da utorak, sreda… Mislim, ja vas ne pozivam da podnosite amandmane, nego čisto da planirate. Znači, od vas zavisi da li ćemo raditi utorak, sredu i četvrtak ili samo utorak i sredu.Pošto sredu.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Zahvaljujem.